što se raspravlja, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze, lokalnu i područnu samoupravu. Amandmane je podnio Odbor za lokalnu i područnu samoupravu i Odbor za zakonodavstvo.

Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog zakona.

o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, dok će kolega Perović zakon koji se odnosi na izmjenu Zakona o javnim cestama. Dakle, s obzirom da je Hrvatski sabor 2007. godine donio Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a nakon toga jasno zbot provedbe samih izbora izmjenu Zakona o lokalnoj i i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi kojim zakonima su praktično ukinuta županijska, gradska i općinska poglavarstva. Trebalo je i u ova dva zakona koja sam malo prije napomenuo napraviti intervenciju na način da se poslovi koji su u tim zakonima bili u djelokrugu rada županijskih, gradskih, odnosno općinskih poglavarstava povjere ili nositelju izvršne vlasti dakle županu u županijama, odnosno gradonačelnicima odnosno načelnicima u jedinicama lokalne samouprave odnosno u gradovima i u općinama. Mi smo se u Vladi vodili sljedećom vodiljom kako i na koji način poslove koji su do sada bili u djelokrugu rada poglavarstava prepustiti županima, odnosno županijskim skupštinama ili gradonačelnicima odnosno gradskim vijećima vijećima ili načelnicima odnosno općinskim vijećima. Naš je stav bio dakle da svi oni poslovi koji proizvode posljedice na duže vremensko razdoblje i predstavljaju poslove upravljanja pomorskim dobrom, dakle kao što su davanje koncesija, produžavanje koncesija, odlučivanje o statusu lučkog područja, utvrđivanju statuta kojima su definirani definirani poslovi pojedinih lučkih uprava, osnivanju lučkih uprava itd. koje su do sada bile u nadležnosti županijskih poglavarstava da se prepuste županijskoj skupštini. Dakle, svi oni poslovi koji se odnose na koncesioniranje, upravljanje, davanje koncesija, produžetak koncesija itd. koji dakle podrazumijevaju upravljanje pomorskim dobrom da se prepuste predstavničkim tijelima. A kada su u pitanju operativni poslovi, tekući poslovi, kada se odnosi na poslove izvještavanja Središnjih državnih tijela o statusu pomorskog dobra da ti poslovi onda budu prepušteni županima, odnosno u ovisnosti jasno o nadležnosti gradonačelnicima odnosno načelnicima. Takav isti kriterij bio je odlučujući i kada smo promišljali izmjene Zakona o prijevozu u linijskom povremenom obalnom pomorskom prometu gdje smo također županijskim skupštinama prepustili poslove poslove koji su do sada bile u nadležnosti županijskih poglavarstava, odnosno gradskim i općinskim vijećima poslove koji su bili u djelokrugu gradskih, odnosno općinskih poglavarstava na način dakle da je odlučivanje o pojedinim linijama koje povezuju hrvatske otoke, o broju tih linija, o njihovoj učestalosti, o financiranju. Dakle, o svim tim poslovima koji na duže vrijeme reguliraju i utvrđuju odnose u toj djelatnosti, dakle pomorskog povezivanja hrvatskih otoka, da budu prepušteni županijskim skupštinama.

Ah da, imamo i treći zakon budući da, da. Treći zakon državni tajnik gospodin Ivica Perović. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Na klupe ste dobili znači Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama. Hrvatski sabor je na sjednici 5. listopada 2007. godine donio Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba koji je objavljen u “Narodnim novinama“ br. 109/2007. Pozivom na navedeni zakon izvršene su izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj i regionalnoj samoupravi u “Narodnim novinama“ 33/01., 60/01., 129/05., 109/07. i 125/08. kao temeljnog zakona kojim je uređen sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, te ovlasti i nadležnosti tijela lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica. Rečenim zakonom ukinuta su općinska, gradska, odnosno županijska poglavarstva, a njihove ovlasti povjerene su neposredno izabranim općinskim načelnicima, gradonačelnicima i županima. Kako je sukladno navedenom, sve posebne zakone za pojedina područja iz nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potrebno uskladiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi to je bilo potrebno izmijeniti odredbe važećeg Zakona o javnim cestama u “Narodnim novinama“ objavljenih znači 180/04., 82/06., 138/06., 146/08. i 152/08. Istim je zakonom propisano da je trgovačko društvo ustanova, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom, izdaje uvjete za izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu unutar građevinskog područja grada samo uz prethodnu suglasnost gradskog poglavarstva. Jednako tako propisano je da upravno tijelo Grada Zagreba na temelju odluke gradskog poglavarstva za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije iz članka 14., održavanje iz članka 18. te ostale poslove upravljanja iz članka 22. istog zakona. Znači iste navedene ovlasti prenose se ovim prijedlogom zakona na gradonačelnika u članku 33. stavku 3., a u članku 61., znači stavku 1. prenose se sa gradskog poglavarstva na gradsku skupštinu. Slijedom navedenog, predložene izmjene Zakona o javnim cestama predstavljaju usklađenje sa nerečenim Zakonom o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi na način da su ovi poslovi preneseni kao što sam rekao. Slijedom navedenog predlaže se Hrvatskom saboru da usvoji predloženi tekst izmjena Zakona o javnim cestama. Hvala lijepo. Odbor za zakonodavstvo? Za pomorstvo, promet i veze? Za lokalnu i područnu samoupravu? Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Puno puta smo danas čuli o čemu se radi i zaista nema potrebe opet to ponavljati. Pa ću i ja, iako su tri točke predmet objedinjene rasprave, vrlo kratko sve tri. U ovoj prvoj Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prijevozu linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu. Radi se zapravo o tome da u svim prijedlozima gdje su odlučivala županijska poglavarstva, sada se to prepušta županijskog skupštini jer poglavarstva se gase, a gdje su odlučivala općinska i gradska poglavarstva, sada odlučuju općinska i gradska vijeća jer je to temeljna naša odrednica opredijelili smo se za neposredni izbor i ovo usklađujemo sa tim neposrednim izborima, dakle tu nema dvojbe. Zamjena je da se bivše izvršno tijelo sada umjesto njega donosi predstavničko tijelo, bilo na županijsko, bilo općinsko ili gradskoj razini. prijedlogu, odnosno sadašnjem što se raspravlja, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Ne radi se o tome da svaku dosadašnju ovlast poglavarstva preuzima skupština, odnosno vijeće, već ima i nekoliko situacija u kojima tu nadležnost preuzima župan, odnosno gradonačelnik ili načelnik. Iz ovoga se vidi, da sad ne umaram vas i ne čitam članak po članak, da veliku većinu ovlasti dosadašnjeg poglavarstva i zapravo sve važnije ovlasti preuzima predstavničko tijelo. Dakle, ili županijska skupština ili općinsko i gradsko vijeće, dok tek u nekoliko manje, pa skoro bi se moglo reći sporednijih odlučivanja prepušteno je da odluku donosi župan, odnosno načelnik ili gradonačelnik. to u ovom prijedlogu dobro izbalansirano i raspodijeljeno i da to treba podržati. I u ovom trećem Prijedlogu trećem Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama radi se doista o dvije kratke izmjene gdje trgovačko društvo ustanova, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom izdvaja uvjete za izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu unutar građevinskog područja grada samo uz prethodnu suglasnost umjesto gradskog poglavarstva, sada gradonačelnik, tako je. I na drugom mjestu, u drugom članku 41. upravno tijelo Grada Zagreba na temelju odluke umjesto gradskog poglavarstvo, ovaj put gradske skupštine za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije iz članka 14. itd. Tako da smatramo da su i ove dvije podjele dobro učinjene pred ove neposredne izbore sve ove prijedloge izmjena treba uskladiti i usvojiti kako bi mogli se izbori provesti i normalno funkcionirati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite.

Strugao sam ovo, nisam vidio. Ispričavam se svima što sam malo nervozan, ali mi je barem rasprava trajala duže. Htio sam samo kazati da podržavam jednu distinkciju koja je napravljena i koja mi se čini izuzetno važna u ovome da sve ono što se prenosi sada u novom rasporedu da se razlikuje nešto što je bitno, da se odluke koje se donose na duže vremensko razdoblje koje predstavljaju na određeni način poslove upravljanja, primjerice davanja koncesija na pomorskom dobru prilikom uklanjanja poglavarstva povjeravaju predstavničkom tijelu, predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, a da se samo oni operativni poslovi provedbe povjeravaju županu, odnosno općinskom načelniku i gradonačelniku. Mislim da je ova jedna distinkcija vrlo dobra, korisna, prava i da će se u praksi pokazati kao vrlo dobro rješenje. Zahvaljujem i ispričavam se na onome šumu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Šumova više neće biti. Šumi, šumi javore. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, znamo da Vlada Republike Hrvatske naravno zajedno sa jedinicama lokalne i područne samouprave ulaže znatna financijska sredstva u modernizaciju državnih i županijskih ali i lokalnih morskih luka i pristaništa i to radi iz razloga povećanja i lučkih kapaciteta kvaliteta usluge ali i konkurentnosti. Prilika je ovo i podsjetiti se da su u proteklom razdoblju obnovljene mnoge luke i pristaništa znači i od državnog, županijskog ali i od lokalnog značaja, da je obnovljena flota Jadrolinije i da je bitno povećan broj trajektnih linija na čak 110 tisuća nautičkih milja. Zašto ovo spominjem? Iz razloga jer su ovo bile osnovne pretpostavke kojima je bitno povećana povezanost otoka s kopnom, uvedene su nove noćne linije a time i kvaliteta i prijevoza i života naših otočana. Jedinice lokalne i regionalne samouprave sudjelovale su izravno u mnogim odlukama vezanim uz ovu problematiku. I kroz ovo usklađenje Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu vidi se velika uloga jedinica i lokalne i regionalne razine u ukupnom znači i planiranju i realiziranju mnogih projekata u ovom segmentu. Ovo usklađenje odnosi se kao što smo već čuli u prvom redu na prijenos ovlasti i nadležnosti sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi a vezano je uz članak 8. kojim je regulirano usklađivanje županijskih i međužupanijskih ovlasti, u utvrđivanju županijskih i međužupanijskih linija. Članak 9. se odnosi na lokalne linije, članak 10. linije drugog značaja, članak 17. mogućnost proširenja ali i kreiranja prijevoza, članak 26. odnosi se na koncesije za linije i županijskog i lokalnog značaja i članak 30. kojim je regulirano članstvo u stručnim povjerenstvima. Ovim usklađenjem zakona daju se veće ovlasti gradonačelnicima i županima ali naravno u kreiranju u kreiranju čitave razvojne politike vezano uz ovo područje. Veće ovlasti se daju i skupštinama i županijskim skupštinama i vijećima i tu ću se složiti, to je osnovni razlog zašto ću i podržati ovaj prijedlog zakona, to je da iz ovog prijedloga da se ovlasti za koncesioniranje prenose sa županijskih poglavarstava ne na župana nego na županijske skupštine odnosno ne na gradonačelnika nego na gradska vijeća. Evo, to je osnovni razlog iz kojeg podržavam ovo usklađenje zakona. Hvala lijepa. Hvala. Replika gospodin zastupnik Arsen Bauk. kolegicom Marinović kada govori o poboljšanju uvjeta prijevoza dakle putnika i vozila na otoke. Doista vidljiv je značajan napredak i u broju linija i u brodovima, pa i u lučkoj infrastrukturi. Želio bih ipak upozoriti na jedan slučaj koji se tiče obnove odnosno trajektne linije između Sumartina i Makarske. Naime, tamo je prošlo ljeto premijer otvorio novo pristanište, dakle modernije pristanište u Sumartinu. Međutim, na drugoj strani je ostalo pristanište u Makarskoj odnosno nije se ništa po tom pitanju napravilo, tako da ponovo novi brodovi tamo ne mogu voziti i ponovo vrlo često je ta linija u prekidu zbog bure. Ja znam da grad Makarska nema neko veliko mišljenje o tome da u centru grada bude trajektno pristanište, znam da pokušava naći lokaciju gdje bi ono moglo biti. Međutim, ukoliko se tamo nešto na toj strani ne napravi i ovo ulaganje u ovu luku ostat će ustvari ostat će ustvari jedno ulaganje koje ustvari nije bilo toliko potrebno ukoliko ono ne donese poboljšanje u novom brodu koji bi tamo vozio a neće moći voziti dok se u Makarskoj ne popravi luka.

obnovljene su znači zaista mnoge luke i mnogo je dobrih primjera, u proteklom razdoblju 54 luke su a jedna ova o kojoj govorite je navodno sporna, nema drugu stranu ali iz informacija kojima ja raspolažem Makarani ne žele luku u samoj Makarskoj, žele izmještanje iz ne znam kojih razloga, i to je razlog zašto se ne radi, zašto nije dovršen ovaj projekt. A o tome smo već i do sada govorili u ovom domu. Hvala lijepa.

ću se osvrnuti od ovih tri predloženih izmjena zakona najviše na Zakon o javnim cestama. Svi znamo da ne ponavljamo da ovaj prijedlog izmjena Prijedloga zakona o cestama usklađujemo sa novim Zakonom o izboru u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gdje upravo mjesna poglavarstva zamjenjuju načelnici, gradonačelnici i župani. Ja ću reći nešto o javnim cestama, možda konkretnije o županijskim cestama koje su segment javnih cesta, spadaju u segment javnih cesta. Svi znamo da svakodnevni život su nam uz naše državne auto-ceste i državne ceste neophodne i naše županijske ceste po kojima se prema nekakvim podacima koje imam ja za Županiju zagrebačku odvija gust promet. Moram reći da te naše županijske ceste pogotovo u Zagrebačkoj županiji sigurno i cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj gdje su bile jake zime poslije ove jake zime su u još lošijem stanju nego su bile prije, pa mislim da bi trebalo sigurno voditi brigu o njima a pogotovo pošto dolazim iz Zagrebačke županije moram reći da je tu stanje specifično jer znamo da sav promet koji se odvija oko grada Zagreba prolazi kroz Županiju zagrebačku i na taj način uveliko opterećuje te naše županijske ceste. Pa samo ću iznijeti evo par podataka da Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ima pod ingerencijom tisuću da prosječni godišnji dnevni promet na …/Govornik se ne razumije./… županijskim cestama iznosi 4,5 tisuće vozila na dan što je tri puta više od prosjeka Republike Hrvatske koji iznosi tisuću i 500 vozila na dan. I to je posljedica normalno okruženja Zagrebačke županije kao prstena oko grada Zagreba. I u svojoj jednoj raspravi o javnim cestama, evo sada državni tajniče opet uvijek to pokušavam naglašavati, dolazim iz lokalne samouprave i upoznat sam sa problemima, mislim da bi trebalo malo voditi računa oko nekakvih stvari, znači da se osiguraju evo od stane ministarstava i dodatna sredstva za županijske ceste. konkretno Zagrebačka županija tj. županijska uprava cesta Zagrebačke županije uložila je u proteklih 7 do 8 godina nekakvih preko 500 milijuna kuna u održavanje tih županijskih i lokalnih cesta, a da bi se stanje poboljšalo i da bi te ceste bile na neki način u skladu sa Zakonom o javnim cestama i u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama trebalo bi uložiti još dodatnih bar 800 milijuna kuna prema procjeni Županijske uprave za ceste. mislim da bi trebalo malo voditi brige i trebalo bi po meni odrediti novu preraspodjelu sredstava iz 60 lipa za litru goriva, pa da jedan dio tih sredstava se preusmjeri na županijske ceste, bar nekakvih 30, 40%. Jer evo prema ovim podacima koje sam iznio, evo županija Zagrebačka od ima strahovito veliki promet upravo zato jer je prsten Grada Zagreba. Evo, to je moja sugestija. Što se tiče ove rasprave o javnim cestama nije se imalo pošteno što reći oko izmjene zakona, ali evo iskoristio sam ovu priliku da vam sugeriram na probleme županijskih uprava koje su velike, a to moram naglasiti sigurno su daleko veće u kontinentalnoj Hrvatskoj gdje je jaka zima. Znamo što se događa poslije svake jake zime, da nam se otvaraju udarne rupe, da ceste postaju mrežaste, da nisu jednostavno više za upotrebu i za sve te ceste je potrebna rekonstrukcija. Evo u svakom slučaju podržati ću ove izmjene Zakona o javnim cestama i uz ove određene sugestije. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Zvonimir Puljić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodo državni tajnici, gospođe i gospodo zastupnici. Odmah ću na početku kazati da ću podržati ove zakonske prijedloge, jer izmjene koje predlažu su zapravo usklađivanje sa Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i gradonačelnika Grada Zagreba, te izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, kojima su ukinuta općinska, gradska i županijska poglavarstva. Te njihove ovlasti treba zakonima povjeriti tijelima koja ostaju u novom sustavu lokalne i područne samouprave. Neposredno izabranim načelnicima, gradonačelnicima i županima ili općinskim i gradskim vijećima, županijskim skupštinama i Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Nadležnosti koje su do sada pripadale poglavarstvima, a koje su proizvodile dugotrajnije učinke i u naravi su poslovi upravljanja, u načelu su prenesena na predstavnička tijela, dok nadležnosti u operativnim poslovima odgovarajućim zakonima su povjerene izravno izabranim načelnicima, gradonačelnicima i županima. To je bila formula i kriterij ove raspodjele. U Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, dosadašnje nadležnosti općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, a to su određivanje županijskih i međužupanijskih linija kojima se poboljšava pomorsko prometno povezivanje naseljenih otoka i naselja na kopnu uz prethodnu suglasnost Agencije za obalni linijski promet, te utvrđivanje lokalnih linija, donošenja odluka o koncesijama za županijske i lokalne linije itd. prenesene su na odgovarajuće predstavničko tijelo u novom sustavu lokalne samouprave što je dobro i logično rješenje. U Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, ovlaštenje županijskog poglavarstva da predlaže Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da se morskom obalom smatra smatra zbog određenih razloga uži dio kopna od zakonom definiranog, prenosi se u novom sustavu na izravno izabranog župana. Župan nadalje prema ovom prijedlogu predlaže skupštini da ovlaštenje za davanje koncesije povjeri gradu, odnosno općini obavezan je jedanput godišnje ministarstvu dostaviti pisano izvješće o broju izdanih koncesija za korištenje pomorskog dobra, stiče pravo predlaganja ministru promjenu razvrstavanja luka, pravo imenovanja predstavnika županije u upravo vijeće lučke uprave itd., a županijskoj skupštini su prenesene dosadašnje ovlasti županijskog poglavarstva, da donosi odluku o koncesiji za posebnu uporabu za objekte županijskog značaja, također za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, da utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog značaja, kao i odluku za osnivanje luke uprave za luke županijskog značaja itd. Iz istih razloga usklađenja sa novim sustavom lokalne uprave i samouprave tj. zbog ukidanja poglavarstava, predložene su trećim zakonom izmjene izmjene koje se odnose na Zakon o javnim cestama. Prethodnu suglasnost za uvjete za izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, ubuduće bi davao gradonačelnik, a odluku na temelju koje će obavljati se poslovi građenja i rekonstrukcije za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba, umjesto poglavarstva donosit će Skupština Grada Zagreba. I da zaključim, podržavam sve ove izmjene, jer one omogućavaju da funkcionira od vrlo skorih izbora, da funkcionira novi sustav lokalne samouprave i područne samouprave bez poglavarstava. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo kolega s pravom poziva i da se glasuje za ovaj prijedlog zakona. Naravno i kada se radi ovdje o koncesijama, mene je vrlo iznenadilo kako ovo prigoda nije bila ovaj zakon također, ovo normativno usklađenje kako nije došlo do toga a bilo je govora, iz Vlade su se čuli glasovi, kada bih ja na to skrenula pozornost, ali sada od toga opet ništa. Naime, da primarna koncesija koja je dana konkretnim osobama, kao socijalna koncesija, po tadašnjem postojećem zakonu nije se moralo moralo odlaziti na natječaj, nije podlijegala natječaju. A sa ovim zadnjim izmjenama koje smo imali 15. 12. 2006. godine primarna koncesija pretvara se u dugoročnu, čak i na 50 godina i na takav način izigrava se natječaj. Mi smo nedavno donijeli Zakon o koncesijama, o javno privatnom partnerstvu, dakle, kao važan antikorupcijski paket zakona. Međutim, neshvatljivo je da na ovakav način produljuje se mogućnost na 50 godina koncesije koja je primarno dana radnicima, zaposlenicima u bivšim lučkim poduzećima kako bi u tom procesu privatizacije oni odlučivali o tome i zbog toga je bila dana primarna koncesija. I zato je dakle, ovakva mogućnost joj je zakon omogućio ali koju smo onda čuli obrazloženje da, ali treba suglasnost jedinica lokalne samouprave. Sada svugdje gdje je takva zakonska mogućnost dana jedinice lokalne samouprave daju odobrenje, odnosno donose takve prostorne planove u kojima ucrtavaju nove djelatnosti za primarno lučke poslove. I na taj način dolazi do privatizacije luka. Evo vidite na koji način. I to je nešto što mi moramo vidjeti. Ako se i onda nije mislilo a će se to dogoditi, iako ja u to čisto sumnjam, jer se paralelno onda i lokalna samouprava tome prilagodila, takvoj jednoj otimačini. Eto, ja sam očekivala da će se takve izmjene dogoditi i ovdje u ovom zakonu, da ćemo se vratiti na ono staro, dobro rješenje koje smo imali od 97. godine glede ove problematike. Hvala. Odgovor kolegici je vrlo kratak. Jasno nam je, ne samo iz ova tri zakonska prijedloga koja ovdje raspravljamo nego iz svih čini mi se 17, da su izmjene fokusirane samo na one izmjene koje se odnose na nadležnosti poglavarstva koje iščezava i koje treba rasporediti na institucije koje ostaju, a to su gradska vijeća, županijske skupštine, Izmjene bilo kakovih rješenja u meritumu bilo da se radi o koncesijama na pomorskom dobru, u lukama, ili o bilo čemu drugome, nisu se dirale i mislim da je zbog kratkoće vremena dobro da se fokusiralo samo ovo što je preduvjet da nakon vrlo skorih izbora naše lokalne samouprave budu mogle funkcionirati bez zastoja kao i što su do sada, po dosadašnjim zakonskim rješenjima. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo kolega Puljić je apsolutno dakle istakao ono što je potrebito bilo istaknuti kod sva tri ova zakona spojena dakle, u jednu raspravu. Možda samo sa jednom napomenom, kolega Puljiću a onda se odnosi upravo na suradnju novoizabranih gradskih vijeća, odnosno načelnika, gradonačelnika i novo izabranih župana. Jer zapravo gradska vijeća odnosno skupštine, sada će dobiti na značaju više, prvenstveno kod dakle, pitanja donošenja četverogodišnjih planova ali i odobravanja određenih investicija koje zapravo će biti ograničene. Tako da se ne može govoriti o tome da će netko od gradonačelnika biti biti ono što pokušavaju neki ovdje danas kazati šerifi. Mislim neće biti nikakvi šerifi to je jedno. A s druge strane, ja sam mislio nešto reći o ovim koncesijama o kojima je govorila uvažena zastupnica gospođa Marinović. Naime, ja bih samo nadopunio na ovo vaše izlaganje da, imam osjećaj da ona zapravo ne shvaća da su koncesije nešto što je u interesu jedinica lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave najbolje zna svoje potrebe. I zapravo jedinicama lokalne samouprave će ostajati novac i to nije nikakva otimačina, to je samo ubiranje i biti će ubiranje redovitih prihoda koje moraju ostajati u jedinicama lokalne samouprave jer se zapravo tamo koncesija ostvaruje a ne negdje drugdje. I prema tome, kolegica Marinović bi morala znati da je to nešto što je zapravo u interesu jedinica lokalne samouprave i najbolje je za njih i oni svoje potrebe najbolje znaju. Hvala na Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, pokušati ću vrlo kratko se osvrnuti na dva od ova tri zakona koja se mijenjaju ovim prijedlozima, izmjena. Dakle, što se tiče Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, sjećam se pripremajući se za ovu raspravu, pogledao sam stenogram prošle rasprave u prošlom sazivu, to je bila dosta burna rasprava i na svu sreću ona je iznijedrila i to da su svi oni strahovi koji su bili tamo izrečeni ipak se nisu ostvarili, da je, da su učinci toga zakona za otoke i otočane bili više pozitivni i nadam se da će tako i ostati. Zbog čega ovo naglašavam? Naglašavam zbog toga što izražavam bojazan da se sadašnja. Obzirom na proračunska sredstva koja se izdvajaju za provedbu ovoga zakona da oni neće moći, naravno u kontekstu i krize i smanjenja proračuna da oni neće moći održati sadašnju razinu kvalitete prijevoza, dakle, i što se tiče naravno, što se tiče brodova itd.. Prema tome, mislim da se u tom smislu možemo ustavri nadati da neovisno od ovim izmjenama da se ovaj zakon nastavi provoditi. Što se tiče Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama mislim da je ustvari, očekujemo i izmjene ovoga zakona one su bile gospodine državni tajniče na sjednici otočnog vijeća i najavljene. Od tada je prošlo 3, 4 mjeseca međutim, još nismo dobili izmjene zakona. po meni ovo treba napraviti i podijeliti ovlasti županijskog poglavarstva između i gradskog poglavarstva između izabranih načelnika ili vijeća i skupština. Međutim mislim da ustvari pravi korak bi bio da se neke ovlasti sa županija prenesu, prenesu na jedinice lokalne samouprave. Naime, recimo prije 400 godina Dubrovnik je mogao za vrijeme Dubrovačke Republike odlučivati o svojoj gradskoj luci a danas to ipak može županija. Da ne ostanemo samo na velikim gradovima o jednoj poznatoj svjetskoj plaži, zlatni …/Govornik se ne razumije./… u Bolu i dalje odlučuje županija, ne odlučuje lokalna samouprava iako je upravo i o toj plaži i o njezinom gospodarenju njome ovisi ustvari život cijele te lokalne zajednice koja je bazirana na turizam. Mislim da i u sadašnjem, da i u sadašnjem zakonu postoji mogućnost da županija ovlast dodjele koncesije prenese gradu ili općini. Međutim, mislim da bi bi tu mogućnost trebalo staviti u obavezu bilo kao davatelja koncesije ili barem kao nekoga tko treba dati suglasnost. Treba dati suglasnost na nešto takvo. Inače sve ove izmjene zakona ustvari kod nas izazivaju dvije dileme. Naime, može se promatrati to dakle da se sa tijela koje je odlučivalo kolektivno ovlasti prenose na nekoga tko odlučuje individualno, dakle župana ili gradonačelnika, jer je on dobio veće ovlasti i da se prenose na drugo tijelo koje odlučuje kolektivno. I kad se tako gleda onda je ova podjela na neki način dobro izbalansirana. Međutim, kada se gleda i situacija da o nečemu odlučuje izvršna vlast i da se izvršnoj vlasti uzima jedan dio na račun predstavničkog tijela koji ne mora biti u suglasnosti, dakle sa izvršnom vlašću onda se postavlja pitanje a tko je vlast u toj jedinici lokalne samouprave. Zbog toga možda dolazi do nekih pitanja, dakle da li su se sve ovlasti trebale prenijeti na dakle župane, gradonačelnike i načelnike. Osobno mislim dakle da u ovome dijelu pomorskog dobra da je bolje ipak malo javnije i kolektivno odlučivanje. No međutim, poštujući princip izvršne i zakonodavne vlasti ponovo postavljam pitanje da li će o najvažnijim stvarima u stvari neće odlučivati onaj koji je dobio mandat od građana, nego neko tijelo koje u stvari ga ne može i nitko do izbora pozvati na odgovornost. Iz toga razloga se mogu promatrati ove dileme, ali to je sad već stvar za jednu drugu raspravu i kao što je rekao gospodin Puljić nema vremena da se to sada raspravi. Zahvaljujem. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Ključna rasprava, kolega, danas se vrši između toga tko odlučuje. Ja mislim da je to manje važno je li vijeće u konkretnom slučaju, je li gradonačelnik, načelnik. Bitno je o tome o čemu se odlučuje i kako se odlučuje. To je jedini jamac dobrih odluka, a ne hoće se netko sakriti iza kolektiviteta ili hoće se netko isprsiti i preuzeti na sebe odgovornost kao individua. I zato ću ponoviti, ja sam mislila da je ovo prigoda da će Vlada prionuti značajnim izmjenama ovog zakona kako bi zaštitila morske luke, kako bi se ispravile ove zadnje izmjene koje su se dogodile prije dvije i pol godine, a kojima su se smanjila mogućnost upravljanja, odnosno mogućnost javnog, otvorenog, pomorskog dobra, odnosno pomorskih luka za javni promet, mogućnost sužavanja tog prostora i otvaranja prostora određenim komercijalnim svrhama zatvorenih za javnost, za javnu uporabu jer se je ta primarna koncesija pretvorila i još to tako reći besplatno. Još bi bila gora stvar, odnosno bilo bi bolje da je u potpunosti privatizirano, a ne ovako prikriveno privatizirano, jer bi u svakom slučaju onda kao vlasnici imali i određene obveze. Jer koncesija je ta gotovo simbolična, a postat će, odnosno ti koji su dobili primarnu koncesiju, izbjegli javni natječaj, a na ovakav način izmjenama tog zakona, zakon je omogućio da se prenamjena koncesije može izvršiti za druge poslove, komercijalne komercijalne poslove. I u tome je najveći problem. Dobili ste i upute, odnosno kritiku Državnog odvjetništva i mišljenje u tom smislu i stručna javnost je u tome prepoznala zaista smanjenje javnog prostora i luka.

Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici. Evo kako su ove tri točke objedinjene ja bih se malo više osvrnuo na ovim zakonima koji se dotiču prijevoza u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i naročito ovaj Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Naime, mi u jedinicama lokalne samouprave koji se nalazimo na moru sigurno da pozdravljamo ove izmjene, a naročito pozdravljamo uvodne riječi državnog tajnika kada je kazao da će se sve više prenositi ovlasti koje su do sada imale županije, da će se sve više prenositi na jedinice lokalne samouprave. kroz rad u jedinicama lokalne samouprave vidimo da se te stvari do sada su se sporo razvijale i praktički gradovi nisu mogli gospodariti na pravi način sa onim dijelovima obale i mora koji njima pripadaju. Ja vjerujem da će se nakon ovih izmjena to poboljšati i da će jedinice lokalne samouprave puno bolje moći voditi računa o svom lučkom području, o svom akvatoriju i ovaj drugi dio što se tiče linijskom prometu da će i tu imati veći utjecaj, a samim time da će se bolje moći gospodariti, da će prihodi gradskih i općinskih proračuna biti bolje popunjeni. A s druge strane da će svi korisnici i linijskog ovog prometa, a i potencijalni investitori biti zadovoljni, jer će se stvari moći puno bolje i brže odvijati. Evo još jedan puta dajem potporu izmjenama ovih zakona. Dobro. Završna riječ, prvo državni tajnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnice i zastupnici. par riječi koji se odnose na primjedbe ili prijedloge koji su dati u raspravi. U prvom redu, dakle želio bih reći da kako sam tu rekao u Saboru kada se donosila izmjena Zakona o pomorskom dobru da će Vlada uputiti u Sabor, tad sam rekao ili značajne izmjene zakona ili potpuno novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. I gospodin Bauk je malo prije rekao da sam tu najavu

rekao bih javna rasprava na koju su pozvani svi župani, gradonačelnici, načelnici, obalnih otočnih općina i gradova i županija kao i lučke uprave. Dakle, svi oni sudionici u lučkom sustavu sustavu biti održana početkom travnja na kojoj ćemo sjednici dakle upoznati ih sa prijedlogom zakona i onda nakon toga ići u proceduru. Točno je da sam tada rekao, a sada također želim ponoviti jer je to već rečeno u samoj raspravi ovdje da ćemo značajne ovlasti koje, kada je u pitanju pomorsko dobro i lučki sustav u prijedlogu zakona prepustiti u velikoj ili gotovo 100 postotnoj mjeri velikim gradovima, a veliki dio ovlasti županije da ćemo prepustiti jedinicama lokalne samouprave i to općinama, odnosno gradovima. Također ono što je bitno spomenuti, a to je da ćemo riješiti jasno i pitanje koncesioniranja na način da će se određene koncesije prepustiti jedinicama lokalne samouprave i to svim općinama i gradovima do određenog broja godina, preko toga će samo moći županije, odnosno veliki gradovi koji su u Zakonu o lokalnoj samoupravi i upravi prepoznati kao veliki gradovi, to su gradovi preko 35 tisuća stanovnika i sjedišta županija. Moram reći da evo mi nije jasno i nisam iz samog repliciranja gospođe Antičević znao što je replicirala gospodinu Puljiću, ali ono što je u dijelu u kojemu se osvrnula na zakon, ja moram reći da stvari stoje drugačije. Naime, ne primarna već prioritetna koncesija je data u prvom redu bivšim društvenim poduzećima koja su bili lučki operateri u svim hrvatskim lukama. I ta je prioritetna koncesija temeljem zakona iz 1995. godine prepuštena, odnosno dana tim lučkim poduzećima tada kao naknada zbog toga što bivši zaposlenici, radnici i prije zaposleni u tim poduzećima nisu mogli ući u pretvorbu jer je imovina na kojoj su radili pomorsko dobro. I kao nadoknada zato što nisu mogli poput drugih hrvatskih radnika u društvenim poduzećima ući u cjelovitu pretvorbu i postati vlasnikom u cijelosti onoga što je bila imovina tih poduzeća, kao naknada im je data prioritetna koncesija na rok od 12 godina. I mi smo izmjenom zakona iz 2007. godine omogućili tim koncesionarima koji su potpisali ugovor o koncesiji sa lučkim upravama da ukoliko u taj lučki sustav ulože sredstva, bilo u lučku infrastrukturu, bilo u lučku suprastrukturu da im se u ovisnosti o uloženim sredstvima na pomorskom dobru, prvenstveno lučku suprastrukturu proporcionalno visini ulaganja produže koncesiju. I mislim da je to ne dobro, nego dapače itekako prihvaćeno od svih lučkih poduzeća i da smo u tom smislu i proveli proceduru. Paralelno s time je omogućeno i drugim koncesionarima ne nego dok god jesu koncesionari na pomorskom dobru da kada ulože značajna financijska sredstva u u podizanju kvalitete lučke infra i suprastrukture da im se može produžiti koncesija opet u ovisnosti jasno o visini ulaganja se produžuje i sami rok koncesije. tom izmjenom zakona nikome se pojedinačno nije pogodovalo niti je time se htjelo ići in favore privatnim vlasnicima na pomorskom dobru, već neovisno o tome tko je koncesionar, a u prvom redu kada su lučka poduzeća ili bar dva najveća lučka poduzeća u Hrvatskoj, Luka Rijeka i Luka Ploče još uvijek su u značajnom većinskom vlasništvu Republike Hrvatske pa prema tome i na taj način se htjelo prvenstveno i u tim lukama omogućiti da koncesionari mogu ulagati u taj lučki sustav, podignuti kvalitetu lučke suprastrukture i onda jasno im se zbog toga omogućuje da produže koncesiju. Što se tiče još navoda koji se odnosi o tome da li je dobro ili nije dobro izbalansirano propuštanje ovlasti županima, odnosno županijskim skupštinama, gradonačelnicima, odnosno gradskim vijećima ili načelnicima i općinskim vijećima. Ja želim reći, dakle nije bilo o tome puno rasprave, iako je saborski Odbor za lokalnu samoupravu podnio amandman u kojemu praktično u cijelosti sve poslove koji su bili u nadležnosti županijskih, općinskih i gradskih poglavarstava prenesu u nadležnosti župana, gradonačelnika, odnosno načelnika. Prema mojim informacijama, ne samo na ova 3 zakona, nego i na sve zakone koji su u ovom smislu usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, praktično je isti odbor podnio iste amandmane. Ja ne ulazim u druge zakone, ali kada je u pitanju Zakon o pomorskom dobru, mislim da bi bila krupna greška, a koja bi uostalom bila i u suprotnosti sa postojećim zakonom koncesioniranje pojedinih luka i pomorskog dobra u Hrvatskoj na rok od 20 godina prepustiti jednoj osobi pa bio i on župan ili gradonačelnik ili načelnik koji je izabran na neposrednim izborima. Naime, prema sadašnjem Zakonu o pomorskim dobrima u svim lukama, do 20 godina koncesioniranje pripada županiji, a nakon 20 godina Vladi Republike Hrvatske. Mi smo prilikom odlučivanja o tome kome će se prepustiti ovlast koncesioniranja na rok od 20 godina vodili se i činjenicom dakle da niti ministar koji iza sebe ima cjelokupnu pomorsku administraciju, a zakon mu ne omogućuje da koncesionira niti jednu luku na rok od 21 godinu, da još manje takve ovlasti treba imati župan, gradonačelnik i načelnik koji ima iza sebe značajnu slabiju pomorsku administraciju, a da on to sam radi na rok od 20 godinu. Prema tome, takav amandman je gotovo neprihvatljiv da tako važne poslove koji u bitnome određuju sudbinu pomorskog dobra ili lučkog sustava u pojedinoj županiji pripadne jednoj osobi i da je stoga takav amandman u kojemu bi se tako velike ovlasti prepustile osobi praktično neprihvatljiv. Evo, samo toliko gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa Antičević. Izvolite. Netočno je ovo što je rekao gospodin u ovom drugom dijelu, državni tajnik kada je komentirao izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. To je samo bilo njegovo obrazloženje koje nigdje ne stoji niti se da zaključiti iz ove izmjene koja govori o tome i o mogućnosti kada se primarna koncesija, dakle odnosno prvenstvena ili sad uopće nije bitno takav dio naziva pretvara u koncesiju bez natječaja na vrijeme od 50 godina za prenamjenu. Vi niste ovdje napomenuli da se radi o prenamjeni, a te izmjene se upravo tiču prenamjene, znači ne za izvorno lučke poslove, nego za komercijalne poslove i u tome je najveći problem. U tome je problem gospodine državni tajniče i to vam točno u zakonu piše. Zakon je vrlo kratak i prošao je ovako bez puno buke i halabuke, ali u tome evo, u članku od 7. do 10. o tome stoji, izravno kako, na koji način se prostor javnog prostora lučke uprave, lučkog prometa smanjuje i pretvara u komercijalne … /Govornici govore u isti

Ja mislim da bi trebali imati jedan kratak kurs. Ja bih predložio da vi formulirate vaše prijedloge za izmjenu poslovnika kako bi obogatili poslovnik sa jednim takvim finim izmjenama koje bi ispravljali neizgovoreni navod. Zaključujem raspravu.